Ég bið þó þingmenn að vera undir það búna að Alþingi verði kallað saman til framhaldsfunda þegar þinginu hefur borist áður boðuð skýrsla ríkisendurskoðanda um sölu á hlutabréfum ríkisins í Íslandsbanka. Vegna haustkosninga komum við ekki saman hér fyrr en 23. nóvember síðastliðinn og eiginleg þingstörf hófust ekki fyrr en 1. desember þegar lokið var á rannsókn og afgreiðslu kjörbréfa. Á þeim tíma sem liðinn er hafa 70 stjórnarfrumvörp, níu nefndarfrumvörp og tvö þingmannafrumvörp orðið að lögum. Alls hafa því 81 lög verið samþykkt á yfirstandandi þingi. Þá hafa 27 stjórnartillögur, ein nefndartillaga og ein þingmannatillaga verið samþykktar. Í heild hafa 29 þingsályktanir verið samþykktar og auk þess hefur tveimur verið vísað til ríkisstjórnarinnar. Ráðherrar hafa svarað 249 fyrirspurnum skriflega og 30 munnlega. Þá svöruðu ráðherrar 200 fyrirspurnum í óundirbúnum fyrirspurnatímum. Í 11 skipti hafa ráðherrar gefið Alþingi munnlegar skýrslur um ýmis mál og sérstakar umræður hafa verið 21. Við lok þinghaldsins vil ég þakka öllum alþingismönnum fyrir samstarfið. Eðlilega greinir þingmenn á um ýmis mál en hér á Alþingi hefur almennt ríkt góður andi og ríkur samstarfsvilji og vil ég þakka fyrir það. Sérstaklega vil ég láta í ljós ánægju mína með það ítarlega samkomulag sem þingflokkar gerðu undir lok þinghaldsins og framgang mála á síðustu dögum. Það er óskandi að okkur megi auðnast að vinna í þeim anda á komandi þingi. Ég færi varaforsetum sérstakar þakkir fyrir ágæta samvinnu við stjórn þinghaldsins, svo og formönnum þingflokka og formönnum stjórnmálaflokka fyrir mjög gott samstarf. Skrifstofustjóra Alþingis og starfsfólki Alþingis þakka ég góða aðstoð og mikið og gott starf og samvinnu í hvívetna. Ég vil óska utanbæjarmönnum góðrar heimferðar og ánægjulegrar heimkomu og vænti þess að við hittumst öll heil þegar Alþingi kemur saman

Forseti. Fyrir hönd okkar alþingismanna vil ég færa forseta og varaforsetum þakkir fyrir samstarfið í vetur og þakka forseta hlý orð í okkar garð. Starfsfólk Alþingis á sérstakar þakkir skildar fyrir ómissandi aðstoð og sérlega góð störf á liðnum þingvetri. Fjöldi nýrra þingmanna bættist í hópinn eftir seinustu alþingiskosningar og það hefur verið ánægjulegt á þessum fyrsta þingvetri að kynnast nýjum þingmönnum með nýjar áherslur. Samstarf forseta og þingflokksformanna hefur almennt gengið vel, enda hefur forseti mikið jafnaðargeð og ríkan vilja til að eiga góð samskipti. Hann er samkvæmur sjálfum sér og stendur við gefin loforð. Hæstv. forseti er líka óhræddur við langa fundi [Hlátur í þingsal.] enda afar fróður um þingsöguna og veigrar sér ekki við að deila þekkingu sinni með hverjum sem á vill hlýða. Margir kunna að halda forseta íhaldssaman

með þessa nýju og snörpu nálgun að þessum gamalgróna dagskrárlið. Forseti. Liðinn þingvetur var stuttur og snarpur og mikill þungi hefur verið á afgreiðslu fjölda þingmála á skömmum tíma. Þar hefur reynt á starfsfólk Alþingis sem hefur unnið myrkranna á milli til að gera okkur kleift að afgreiða öll þessi mál. Mikið hefur reynt á nefndasvið við afgreiðslu mála úr nefndum og eins á þingfundaskrifstofu og útgáfudeild við að koma þeim öllum skipulega hér inn í þingsal. Og ekki má gleyma því starfsfólki sem finnur mikið fyrir þessu aukna álagi án þess að vinna beint að þingmálunum sjálfum, þá ekki síst starfsfólk rekstrar- og þjónustusviðs sem tryggir að á vinnustað okkar haldist allt meira og minna í röð og reglu þrátt fyrir þessa tímabundnu óreiðu sem getur fylgt okkur þingfólkinu í þinglokunum. Öll hafa þau staðið sig með stakri prýði og sinnt störfum sínum af mikilli fagmennsku og alúð þrátt fyrir mikið álag eins og starfsfólk Alþingis gerir ávallt. Starfsfólki Alþingis óska ég gleðilegs sumars og ánægjulega sumarfrís og þingmönnum öllum einnig. Ég ítreka þakkir okkar til forseta og starfsfólks Alþingis og bið þingmenn að taka undir orð mín með því að rísa úr sætum.